hamlaði kjarasamningagerð. Hann sagði það hag stéttarfélaganna, atvinnurekenda, ríkis og sveitarfélaga einfaldlega að laga þessa skekkju. Við vitum það sem hér störfum að sveitarfélögum er sniðinn þröngur stakkur og þeim eru sett verkefni til að leysa en er ekki skammtað

langstærsti hluti starfsfólks sveitarfélaga eru konur. Þetta svigrúm er hins vegar ákvarðað hér í þessum sal og ég vil ræða það við hæstv. ráðherra. Stéttirnar sem við

Enn bólar ekkert á vinnu fjármála- og efnahagsráðherra sem átti að fara af stað 2018 til að efna til viðræðna við aðila vinnumarkaðarins og fulltrúa sveitarfélaganna um leiðir til að tryggja jafnræði við launasetningu ólíkra starfsstétta sem vinna hjá hinu opinbera. Það bólar ekkert á þeirri vinnu. Mig langar því til að spyrja hæstv. nýjan vinnumarkaðsráðherra: Hvað ætlar hann að gera til að bæta stöðu sveitarfélaga þegar kemur að kjarasamningum? Þetta er risastórt mál.

Hún kemur inn á málefni sem er auðvitað risastórt viðfangsefni, sérstaklega þegar við horfum til þess sem snýr að skattstofnum sveitarfélaga og því hvernig sveitarfélögin eru fjármögnuð og að fjármagna þá mikilvægu samfélagslegu vinnu sem þau inna

Þetta er umræða sem við höfum kannski ekki mikið tekið hér heima en er eitthvað sem væri kannski áhugavert til lengri tíma litið að horfa til. Hv. þingmaður spyr hér um kvennastéttirnar, sem að mínu mati er afskaplega mikilvægt að horfa til núna þegar ráðist verður í gerð kjarasamninga. Við vitum að á undanförnum árum hefur launamunur milli kynjanna verið að minnka hjá ríki, sem betur fer, en þó enn frekar hjá sveitarfélögum. En stóra viðfangsefnið eru hinar stóru kvennastéttir, sem oft eru í þjónustustörfum. Það eru kennarar, það eru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og þar fram eftir götunum. Í rauninni launabilið á milli þessara stóru stétta og annarra stétta sem eru með sambærilega menntun. En bilið í laununum er það sem okkur vantar

þeirra þátta sem ég hef nefnt; þessarar skiptingar sem ég held að sé stærsta málið, að við erum með þessa stóru stéttir sem sérstaklega þurfa á frekari

að öryrkjar fái óskerta desemberuppbót? Ég er alveg til í einhverja umræðu um að það þurfi kerfisbreytingar, það er ekki málið. Við viljum það. En hver eru skilaboðin núna til öryrkja? Hver eru skilaboðin til til samfélagsins? Hvað ætlar ríkisstjórnin og um leið félagsmálaráðherra að gera í þessum sal þegar við munum ræða þetta og greiða atkvæði? Ætlar félagsmálaráðherra að beita sér fyrir því að öryrkjar fái desemberuppbótina algerlega óskerta?

stytt. Vaktafyrirkomulag varðandi styttingu vinnuvikunnar er auðvitað stórt viðfangsefni enn þá, en þetta kemur sér vel fyrir kvennastéttir líkt og aðra.

En um leið eru tækifæri vannýtt, tækifæri til að ráðast í hagkvæmar fjárfestingar, tækifæri til að spara. Þó sýndi ríkisstjórnin dálitla viðleitni nú með því að leggja peninga í að ráða fyrirtæki hér í bæ til að stytta biðlista á Landspítalanum með því að fjármagna 175 aðgerðir þar. Þetta munu allt vera tiltölulega minni háttar aðgerðir. Yfirlæknir á þessari stofnun eða í þessu fyrirtæki, Klíníkinni, Hjálmar Þorsteinsson, var í viðtali á Bylgjunni fyrir fáeinum dögum og benti á að það væru auðvitað aðrar aðgerðir sem væru aðkallandi og ríkið gæti sparað sér töluverða peninga með því að nýta þjónustu þessa

fjármálaráðherra: Kemur til greina að hans mati, nú þegar við erum enn að vinna í fjárlögunum, að setja meiri peninga í að spara með því að kaupa meiri þjónustu af fyrirtækjum á sviði heilbrigðismála til að stytta biðlista á Landspítalanum og auka hagkvæmni í rekstri ríkissjóðs?

að forgangsröðun fjármuna í fjárlögum er þangað sem við viljum helst beina fjármunum. Við erum að setja langmest í heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu, tryggingakerfin okkar. Kemur til greina að setja hærri fjárhæðir í að spara meira? Ja, þetta er bara gott upplegg og það er ekki hægt að vera á móti þessu. Ég er sammála því að það er alveg örugglega þannig að til eru tegundir af aðgerðum sem við erum með

að eitt af því sem við þurfum að gera til að hámarka afköst og viðbragðsgetu þjóðarsjúkrahússins sé að tryggja að ekki sé verið að beina þangað inn verkefnum sem hægt er að leysa með einfaldari hætti annars staðar.

hlutverk Sjúkratrygginga að gera slíka samninga, en þeir þurfa þá að vera fjármagnaðir. Við þurfum líka að vera miklu betri í því að greina kostnaðinn og geta borið saman valkosti sem við stöndum frammi fyrir. Það held ég að eigi almennt við og allt of víða í ríkisrekstrinum að við erum bara ekki nógu góð að greina tölur til þess að taka ákvarðanir sem byggja á gögnum.

Ég vona að hæstv. ráðherra, sem er nú kominn með töluverða reynslu í sínu ráðuneyti, fari að huga að þessu í auknum mæli. En spurningin stendur eftir þótt ég telji að hæstv. ráðherra hafi nú farið langleiðina með að Er hæstv. ráðherra tilbúinn við fjárlagagerð nú að velta því fyrir sér að verja meira fjármagni í að spara í heilbrigðiskerfinu á þann hátt að hætta að senda sjúklinga til útlanda í aðgerðir á einkastofum þar, sem eru jafnvel þrefalt, fjórfalt dýrari en hér?

Þegar spurt er hvort ég vilji beita mér fyrir því að gera breytingar á fjárlagagerðinni núna í þinginu til að tryggja að við getum náð betri árangri, betri stýringu fjármuna, þá þá get ég ekki annað en svarað því játandi. Ef ég mun rekast á það í þinglegri meðferð málsins að það sé eitthvað vanfjármagnað hjá Sjúkratryggingum til að gera þetta þá held ég að við þurfum að taka það til skoðunar. En í fljótu bragði er þetta frekar einfalt. Ef Sjúkratryggingar eru í dag að gera samninga um greiðslur vegna aðgerða sem er hægt að framkvæma annars staðar með ódýrari hætti þá eru Sjúkratryggingar ekki að rísa undir hlutverki sínu við að stýra peningunum í samræmi við tilgang þeirrar stofnunar.

Ég lít svo á að hér sé um tvíþætta spurningu að ræða, annars vegar það sem snýr að stærri myndinni og heildaraðgerðum þegar kemur að málefnum örorku- og sem við höfum rætt hér áður og sjá má í stjórnarsáttmála. Hugmyndin er að breyta kerfinu, einfalda það, gera það skiljanlegra og gera það sanngjarnara með þeim hætti að þau sem ekki geta

Þetta er risavaxið verkefni. Ég er farinn að funda með aðilum, hagsmunaaðilum og hagaðilum um þessi mál og vonast til að setja vinnu í gang sem fyrst upp úr áramótum þegar kemur að þessum þætti málsins. Þarna eru ýmsar áskoranir sem ég ætla ekki að fara í hérna vegna þess að ég vil geta brugðist við hinum hluta spurningarinnar sem snýr að eingreiðslum, ég kom inn á það í svari til hv. þm. Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur.

að svona eingreiðsla geti komið til og við viljum öll að hér geti öll í okkar samfélagi átt gleðileg jól,

kjör þeirra verst settu í samfélaginu og ég er sannfærður um að við munum eiga um það gott samtal og samstarf í þinginu. Ég er staðráðinn í því að reyna að gera mitt allra besta til að við getum bætt kjör þeirra sem

Herra forseti. Í nýjum gögnum frá OECD um barnabætur kemur fram að hjón og sambúðarfólk með tvö börn á sama aldri og hafa tekjur mitt á milli meðallauna og fátæktarmarka fá lökustu barnabætur hér á landi af öllum aðildarríkjunum sem á annað borð greiða barnabætur til hjónafólks. Einungis þjóðir sem búa við afar slök velferðarkerfi standa verr en við. Þetta er sannarlega afleit útkoma fyrir Ísland sem segist vilja vera með norrænt velferðarkerfi og lífskjör sem séu samkeppnishæf við hinar norrænu þjóðirnar. Efling stéttarfélag fjallaði um þetta á dögunum í fréttabréfi sínu. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra brást við fréttum RÚV af málinu með því að segja að Ísland sé með há útgjöld til annarra þátta

enda er það svo að hinar norrænu þjóðirnar eru með góða leikskóla og löng og vel fjármögnuð fæðingarorlofskerfi en einnig mun betra barnabótakerfi en við. Hér er staðan sú að þegar lægst launaða fólkið vinnur meira til að reyna að bæta hag barna sinna þá hverfa barnabæturnar hratt á móti því að þær byrja að skerðast við lægstu laun. Er hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra ekki sammála því að betri barnabætur fyrir fleiri gætu greitt fyrir kjarasamningum sem standa yfir eða eru fram undan?

Fjárhæðir barnabóta eru að hækka núna ásamt neðri og efri skerðingarmörkum tekjustofnsins. Það er eitthvað sem við erum að gera akkúrat núna og síðan það sama með skerðingarmörkin í framhaldinu.

Herra forseti. Skil ég hæstv. ráðherra rétt? Er hann á móti norræna barnabótakerfinu og telur hann það ekki koma að gagni hér fyrir íslenskar barnafjölskyldur? Við í Samfylkingunni höfum talað fyrir því að skerðingar barnabóta hefjist ekki fyrr en við meðallaun. Best væri að hafa þær ótekjutengdar með öllu. Í Danmörku byrja barnabætur að skerðast við 1,3 millj. kr. mánaðarlaun en eru óskertar vegna launa í hinum norrænu ríkjunum. Í stjórnarsáttmálanum er talað um að bæta eigi barnabótakerfið, en hið gagnstæða birtist í fjárlagafrumvarpinu þar sem heildarupphæðin helst óbreytt á milli ára og greiðslur til atvinnulausra vegna Ég spyr því hæstv. ráðherra vinnumarkaðar hvort hann muni beita sér fyrir því að barnabætur sem kjarabót fyrir fleiri barnafjölskyldur verði á samningaborðinu sem framlag stjórnvalda í þeim kjarasamningum sem fram undan eru.

Ég er hjartanlega sammála því að kerfið þarf að ná til fleiri og að skerðingarnar séu of brattar. Ég held hins vegar að við þurfum að hafa þær til staðar þannig að við getum náð þeim árangri að þau sem hafa minnst á milli handanna geti fengið meira. Hv. þingmaður spyr mig um kjarasamningana fram undan. Ég held að það sé of snemmt fyrir mig að segja nákvæmlega til um það með hvaða móti ríkið kemur inn í þetta. Við þurfum að sjá hvernig

Forseti. Ég vil fjalla um tvo galla í lögum um atvinnuleysistryggingar og spyrja hæstv. ráðherra álits á þeim. Til að vera tryggður þarf viðkomandi að vera orðinn 18 ára en yngri en 70

Annan galla er að finna í reglum um tekjutengingu atvinnuleysistrygginga en þar eru laun tekjulægstu barnafjölskyldna lægri fyrstu sex mánuði bótatímabilsins. Sá sem ekki nær viðmiðum tekjutengingar eða lágmarkinu nýtur ekki hækkunar á framfærslu með hverju barni á þeim tíma sem tekjutengingartímabilið varir,

En þeim einstaklingum sem eru utan við þetta árabil, 18–69 ára, er tryggð framfærsla samkvæmt lögum, öðrum lögum, og þess vegna er ekki talið að um mismunun sé að ræða.

er annað kerfi sem tekur síðan við þegar fólk er komið á efri ár og orðið eldra en 70 ára. Það er í gangi heildarendurskoðun á lögunum um atvinnuleysistryggingar og ég mun að sjálfsögðu koma þessum ábendingum þingmannsins inn í þá vinnu. Varðandi hitt atriðið, þar sem þingmaðurinn spyr hvort sá sem nær ekki viðmiðum tekjutengingarinnar eða lágmarkinu njóti ekki sömu hækkunar með hverju barni,

og það er af grunnatvinnuleysisbótum með hverju barni, og fá þannig 4% af grunnatvinnuleysisbótum með hverju barni fyrstu sex mánuðina. Þetta er sem sagt ekki rétt að mínu mati. (Forseti

þetta eru dálítið flókin lög og það eru bráðabirgðaákvæði þarna og ýmislegt annað sem spilar inn í og lengja þetta úr þremur í sex mánuði og alls konar flækjur sem einkenna öll þessi bótakerfi okkar.

fá 6% af grunnatvinnuleysisbótum til viðbótar með hverju barni frá þeim degi sem þeir byrja að fá greiddar atvinnuleysisbætur. En það er þó ekki útilokað að einhverjir sem eru með börn á framfæri

svona er þessu nú háttað, og svo hef ég þrjár sekúndur til að svara hverju ráðherrann ætlar sér að ná fram með endurskoðuninni og ætli ég verði þá ekki að bíða með það.

Alþingi er og á að vera málstofa ekki síður en löggjafi. Nú er búið að mæla fyrir 14 stjórnarmálum það sem af er vetri en frá stjórnarþingmönnum hefur ríkt þögnin ein í níu af þessum 14 málum. Það er rúm vika síðan Framsóknarþingmaður mætti í ræðustól um stjórnarmál. Það eru tvær vikur síðan síðasti og reyndar eini þingmaður Vinstri grænna tjáði sig um stjórnarmál í þingsal. Hvar eru stjórnarliðarnir? Fylgdi stjórnarsáttmálanum eitthvert þagnarbindindi? Hvar voru stjórnarliðar t.d. í gær þegar við ræddum um fjáraukalög og sérstaka jólauppbót til öryrkja? Hver er skoðun þeirra á því máli? Ætla stjórnarþingmenn að standa með frumvarpi ríkisstjórnarinnar sem ekki gerir ráð fyrir slíkri uppbót eða styðja tillögu minni hlutans (Forseti hringir.) um að standa með öryrkjum? Við vitum það ekki af því að hingað mætti ekki hræða í ræðu.

Virðulegur forseti. Ég tek undir orð hv. þm. Andrésar Inga Jónssonar og verð að lýsa því yfir að ég sakna þess að heyra pólitíska afstöðu þess helmings þingmanna sem er í stjórnarliðinu. Það er svo sérstakt að standa hér dag eftir dag og heyra aldrei neitt um afstöðu þeirra í risastórum málum; fjárlögum, fjárauka, uppskiptingu Stjórnarráðs eða öðru. Ég velti fyrir mér hvort þau hafi lofað því að taka ekki til máls í desembermánuði eða hvort þau séu mögulega bara svona upptekin af því að það eru að koma jól.

dag. Við verðum að átta okkur á því að það er kominn tími til að við tökum hérna saman höndum og gerum eitthvað. Við getum ekki alltaf verið að valta yfir minni hlutann með því að segja bara: Við ætlum að ná okkar fram og við ætlum ekkert að ræða.

Þetta mál hlýtur að vera mjög vel ígrundað, jafnvel frá hruni, ef marka má plaggið sem við ræðum, en samt er það svo afspyrnu innihaldslítið. Við vitum að þetta mun kosta hundruð milljóna. Við vitum að þetta tefur mikið af þeim verkefnum, brýnum verkefnum, sem fram undan eru og við vitum að þetta skapar einhvers konar sátt meðal stjórnarflokkanna, þ.e. í ríkisstjórninni. Meira vitum við ekki.

að ég held, þingmenn sem virkilega er annt um ríkiskassann. Þannig að ég óska eftir að þeir taki þátt í umræðum hér á eftir til að upplýsa okkur um hvert málið er.

stjórnarinnar þar. Ég veit ekki hvort það gæti mögulega verið ótti við andsvör að þingmenn stjórnarflokkanna leggi ekki í að fara í ræður til að segja hug sinn af ótta við að fá á sig andsvör því að þá er minni stjórn oft á hlutunum heldur en æskilegt er þegar mönnum líður ekki fullkomlega vel með það sem er verið að tala fyrir. En ég vil bara hvetja þingmenn stjórnarliðsins til að koma hér upp sem mest þeir mega til þess að það liggi fyrir í einhverjum mæli með hvaða hætti sjónarmið eru hjá baklandi ríkisstjórnarflokkanna. Hvort það er ótti

spurningum sem hér er velt upp. En ég er með kenningu og ef hæstv. forseti er sammála henni þá gæti það leyst málið: Getur ekki einfaldlega verið að það sé enginn búinn að segja þingmönnum meiri hlutans hvað þeir eigi að segja? Það sé ekki búið að upplýsa þá um hvaða skoðun þeir eigi að hafa? Við vitum hvernig til þessarar ríkisstjórnar var stofnað. Þetta virtist fyrst og fremst snúast um með hvaða hætti ráðuneytum yrði skipt og svo fengu nýir ráðherrar uppskrift að því hvað þeir ættu að gera,

Hvernig væri að forseti færi að sinna starfi sínu aðeins og semja við stjórnarflokkana um það hvernig þeir geti tekið þátt í umræðu hér á þingi?

Virðulegi forseti. Hér er fólk að velta fyrir sér skýringum á því hvers vegna svona fáir stjórnarþingmenn koma upp í ræðustól til að ræða mál eins og fjölgun ráðuneyta. Ein skýring gæti verið sú að næstum allir stjórnarþingmenn eru ráðherrar. Einn af hverjum þremur, reiknast mér til, máladeildarmanneskjunni. Það gæti verið hluti af skýringunni. En að gamninu slepptu þá finnst mér það umhugsunarvert, kannski ekki með þingmenn Vinstri grænna en Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks:

Við sem erum í stjórnarandstöðunni höfum ekki sama aðgang að nefndum Alþingis og stjórnarliðar þannig að skoðanaskipti í þessum sal, sem eru líka fyrir almenning sem er heima að fylgjast með og fyrir fjölmiðla, skipta gríðarlega miklu máli.

Hafa þeir sem eru mestu virkjunarsinnar í Sjálfstæðisflokknum ekki skoðun á því hvernig þetta nýja ráðuneyti (Forseti hringir.) eigi að vera eða þeir sem eru mestu umhverfissinnarnir í VG? Þetta vantar inn í þennan sal. Það er ekki nóg að ræða þetta bara í nefndunum.

á að vera sú tillaga sem hann leggur fyrir forseta til undirritunar. Það er sú tillaga sem á að koma fyrir Alþingi og það er ekki verið að gera það hér.

að stjórnarliðarnir séu einhvern veginn pínu áhugalausir um þetta mál og mér finnst það miður. Mér finnst það risastórt mál hvernig við skiptum upp Stjórnarráðinu þegar blasa við allar þessar áskoranir sem talað er svo fallega um, bæði í stjórnarsáttmálanum og öllu öðru sem frá hæstv. ríkisstjórn kemur, sem færir okkur heim sanninn um það að það skiptir alveg ofsalega miklu máli hvernig til tekst. Það sem ég ég hef verið að gagnrýna einna helst í þessu er að við vitum ekkert um neinn rökstuðning að baki því að ráðuneytum er skipt upp með þeim hætti sem lagt er til. Ég ætla t.d. að nefna hérna með háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið og vitna í greinargerðina. Hér stendur, „Stofnun nýs ráðuneytis háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarmála er til marks um framsækna stefnu ríkisstjórnarinnar á þessum málefnasviðum. Markmið hins nýja ráðuneytis verður að horfa stöðugt til þess hvernig unnt er að gera hlutina betur en áður, hvernig hægt er að innleiða nýjungar og gera þannig bæði einstaklingum og fyrirtækjum kleift að bæta hag sinn og framtíðarhorfur. Nýtt ráðuneyti kemur til með að styðja við umhverfi nýsköpunar þar sem sköpunarkraftur fólks fær að njóta sín, dafna og vaxa í opnu og frjálsu samfélagi nýsköpunar og samkeppni.“ Þið verðið að fyrirgefa en mér finnst þetta vera einhvern veginn meira eins og áramótaávarp heldur en greinargerð þar sem er rökstutt og greint og rýnt og við þingmenn sannfærðir um að það sé heppilegt fyrir okkur að greiða atkvæði með því að tilhögun Stjórnarráðsins næstu fjögur árin verði með þeim hætti sem sagt er í þessari greinargerð. Ég kalla eftir þessu. Það er enn þá nægur tími, bæði hjá hæstv. forsætisráðherra og stjórnarþingmönnum, að koma bara með þessar leiðbeiningar til okkar stjórnarandstöðuþingmanna. Af hverju eigum við að greiða atkvæði með þessu? Ég er ekki að útiloka að ég geri það. Ég tel, eins og ég lýsti í minni fyrri ræðu, mjög mikil rök fyrir því að Stjórnarráðið þurfi að vera sveigjanlegt og dínamískt, að ríkisstjórn á hverjum tíma geti ákveðið að setja tilteknar áherslur á oddinn og það eigi sér þá með einhverjum hætti endurspeglun í því hvernig við röðum verkefnum á milli ráðuneyta og skiptum þeim upp. En það er bara enginn slíkur rökstuðningur, hvað þá kostnaðargreining, í greinargerðinni.

hvort það hafi verið sendar einhverjar spurningar inn í ráðuneytin, einhverjir kallaðir á fund ráðuneytisstjóra, einhverjir deildarstjórar í ráðuneytunum, um það hvort heppilegt væri að skipta hlutunum upp með þessum hætti frekar en hinum, einfaldlega vegna þess að við vitum að þótt stjórnarherrarnir þrír séu afbragðsfólk, góðum gáfum gætt, er það þannig með okkur öll að það er gott fyrir okkur að fá lánaða dómgreind, ekki síst þegar við erum að tiltaka svona stóra hluti eins og gert er í því sem fylgir stjórnarsáttmálanum og þessari uppskiptingu. Þannig að ég vil gjarnan fá að heyra einhverja útlistun á því

Er hún raunverulega að skila þeirri skilvirkni sem talað er svo fjálglega um? Í þessari greinargerð er það því miður ekkert rökstutt. Ég vona vona að hæstv. forsætisráðherra og stjórnarþingmenn taki virkan þátt í þessari umræðu vegna þess að þetta er risastórt mál. mál. Allur þingheimur er á bak við það að við eigum að fanga tækifæri fjórðu iðnbyltingarinnar eins og talað er um í stjórnarsáttmálanum. Það eru allir þingmenn á bak við það og tilbúnir að styðja það að við eigum að setja mikið afl í að berjast gegn loftslagsvánni. Við erum öll tilbúin til að vera á bak við góð verk og reyna að vinna að því marki. En við verðum að fá einhvers konar sannfæringu og eitthvert haldreipi fyrir því að þær tilteknu aðgerðir sem við erum að ræða í þessari þingsályktun, að það sé einhver innstæða á bak við þær, að þetta sé ekki bara, með fullri virðingu, eitthvað sem hljómar vel í áramótaávarpi heldur sé rökstuðningur, kostnaðargreining, rýni, að ekki sé talað um skoðanaskipti hér í þingsal um það hvort heppilegt sé að fara þessa leiðina frekar en hina.

Eru skýringarnar sem þar koma fram nokkuð sannfærandi lesi maður þær úr samhengi við aðra þætti sem þekktir eru af fyrri vinnubrögðum þessarar ríkisstjórnar og aðstæðum öllum.

Nú veit ég ekki hvaða snjalli ráðgjafi ríkisstjórnarinnar þar var sem kokkaði upp fyrir þau þessa fínu froðu til að réttlæta þennan valdaskiptakapal sem hér hefur verið lagður í þeim tilgangi einum að tryggja öllum sinn hlut í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, en ég verð að játa að við fyrstu sýn hljómar þetta bara nokkuð vel. Í greinargerðinni segir, með leyfi forseta: „Fyrirhuguð fjölgun ráðuneyta og breyting á heitum þeirra er lokaáfangi í umfangsmiklum breytingum á skipulagi Stjórnarráðs Íslands

Það eru tvær vikur síðan. Augljóst má vera að þessar breytingar og tilfærslur eru fyrst og fremst af flokkspólitískum ástæðum. Það hefur hæstv. fjármálaráðherra staðfest í svörum sínum þar sem hann hefur verið spurður út í val á ráðherrum og fleira þessu tengt. Það er auðvitað alvarlegt út af fyrir sig að ríkisstjórnin skuli haga sér með þessum hætti, hrista þvílíkt upp í stjórnsýslunni með tilheyrandi kostnaði sem enginn veit hver er, en líklegt er að hlaupi á hundruðum milljóna, án sýnilegrar nauðsynjar.

um ræðir hafa verið flutt eitthvert annað að hluta eða í heild. Það eru því ekki einungis starfsmenn Stjórnarráðsins sem eru í óvissu um það hvert og hvort þeir eiga að mæta í vinnuna í kjölfar þessa stórkostlega uppátækis formanna ríkisstjórnarflokkanna. Stóri vandinn er síðan auðvitað sá að við vitum hvernig þessi ríkisstjórn vinnur, og þetta er að mínu mati kannski það alvarlegasta við þetta allt saman vegna þess að þau vinnubrögð ganga þvert gegn fögrum yfirlýsingum í greinargerð með þingsályktunartillögunni. Samstaða ríkisstjórnarflokkanna snýst fyrst og fremst um það að skipta sér ekki af því sem þeim kemur ekki við, sem eru þau ráðuneyti og þeir málaflokkar sem úthlutað hefur verið til hinna svokölluðu samstarfsflokka: Þú sérð um þitt, ég sé um mitt.

að fella ósýnilega múra stofnanamenningar og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins.“ Hvernig á að efla samstarf, sem dæmi innanríkisráðuneytis, sem er stýrt af flokki sem hefur það í stefnu sinni að gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir að fólk geti fest rætur hér á landi? Hvernig á að starfa með ráðuneyti sem hefur það að stefnu sinni að tryggja aðbúnað og réttindi þessa sama fólks þegar nú er búið að dreifa þessu á tvö ráðuneyti? Eitthvað ímynda ég mér að þetta samstarf eigi eftir að vera stirt þegar líður á kjörtímabilið nema nema hugmyndin sé sú að gera nákvæmlega eins og gert var á síðasta kjörtímabili, með því að hver skipti sér ekki af því sem honum kemur ekki við.

Í umræðum um fjáraukalög sem fóru fram í þessum sal í gær kom hæstv. fjármálaráðherra upp í andsvör í umræðum um aðgerðir í þágu öryrkja í aðdraganda jóla

Þá er alveg ljóst að skiptingin er ekki í samræmi við hugsjónir þessara flokka eða stefnur, þessi nýja uppskipting. Hæstv. forsætisráðherra sagði í ræðu sinni í gær að hugmyndin með því að hafa orkuna með umhverfisverndinni hafi fæðst í tíma vinstri stjórnarinnar þegar þau settu á fót umhverfisráðuneytið.

„Að mínu mati er það grundvallarþáttur í velferð þjóðarinnar að rannsóknir á auðlindum og ráðgjöf um nýtingu þeirra séu í skjóli frá nýtingarsjónarmiðum.“ Í greinargerðinni fyrir þessum breytingum er því um augljóst orðagjálfur að ræða og eftiráskýringar, líkt og hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson orðaði það hérna í gær.

Þessi uppskipting ráðuneyta hefur einfaldlega ekkert með samstarf að gera, þverfaglegt samráð eða hreyfanleika á milli ráðuneyta. Tilgangur þessarar uppskiptingar er einfaldlega sá að tryggja öllum stjórnarflokkunum þá stóla sem þau krefjast út frá niðurstöðum kosninga og þeim sigrum og ósigrum sem þar voru unnir. Og í þetta á eyða allt að heilum milljarði af almannafé.

þar sem mér þykir skína í ákveðið bakslag í þeim málaflokki varðandi hvernig honum er fyrir komið í Stjórnarráðinu. Mig langar í þessari stuttu síðari ræðu sem ég hef í umræðunni að beina sjónum mínum að öðrum tilteknum málaflokki og það eru málefni háskólanna.

eins að stúdentar voru ekki nefndir þó að framfærsla stúdenta sé eitthvert títtnefndasta málefni háskólanna sem hefur komið hingað inn síðustu misseri.

Þessi tengsl atvinnulífs og nýsköpunar og háskóla eru góðra gjalda verð og stuðla að framþróun bæði í atvinnulífinu og innan háskólasamfélagsins. En þetta er tónn úr lagi sem var sungið í menntasamfélaginu fyrir kannski tíu árum. Núna er fólk bara farið að færa háskólakerfin sín á aðrar slóðir.

í kafla þar sem hún er skilgreind sem atvinnu- og félagsmál, sem verkfæri til að takast á við tæknibreytingar. Það vantar tilfinningu fyrir menntun menntunarinnar vegna, þekkingu þekkingarinnar vegna sem á að vera hjartað í háskólastarfi að mati þess sem hér stendur. Mig langar að nefna í þessu samhengi að stuttu eftir áramót er von á því að Evrópusambandið gefi út nýja áætlun í málefnum háskóla

Mariya Gabriel, framkvæmdastjóri menntamála í Evrópusambandinu, hefur talað um þrjár grunnstoðir í þessari stefnu, sem þó er enn óbirt í heild sinni, og fyrsta stoðin snýst um það hvernig háskólar hafa hlutverk í að standa vörð um samevrópskt gildi, bara gildi þess að vera Evrópubúi, og að þau geri það með því að bjóða upp á gæðanám, vera með inngildinguna alveg á hreinu þannig að öll geti notið menntunar, og að byggja undir virðingu fyrir lýðræðinu og akademísku frelsi. Þetta er fyrsti liðurinn. Annar liðurinn er síðan hvernig hægt sé að efla háskólana til að taka sér það lykilhlutverk sem þeim ber í grænu og stafrænu umbyltingunni sem er á fleygiferð þessa dagana. Í þriðja lagi er í þessari komandi stefnu Evrópusambandsins í málefnum háskólanna fjallað um samkeppnishæfni þeirra, það hvernig háskólar verði aðlaðandi samstarfsaðilar fyrir aðra háskóla fyrir rannsóknarsamvinnu og fyrir nýsköpun.

Nú er það þannig að samkvæmt forsetaúrskurðinum frá 28. nóvember eiga málefni barna með fötlun að heyra undir félagsmálaráðuneytið, ráðuneyti hæstv. ráðherra Guðmundar Inga Guðmundssonar.

Umboðsmaður barna hefur hvatt til þess að stofnunin fái aukið fjármagn til að vinna á biðlistunum en ríkisstjórnin vill samkvæmt fjárlagafrumvarpi og samkvæmt útgjaldarömmum næstu ára, sem fylgja í fylgiriti með fjárlögunum, skera niður til stofnunarinnar, lækka framlögin á hverju ári, 2022, 2023 og 2024, sem er auðvitað kaldranalegt út af fyrir sig. En að sama skapi er auðvitað alvarlegt að verið sé að skapa óvissu um það undir hvaða ráðuneyti stofnunin heyrir.

Undir hvaða ráðuneyti mun Ráðgjafar- og greiningarstöð heyra? Mun Ráðgjafar- og greiningarstöð heyra undir hæstv. félagsmálaráðherra eða hæstv. barnamálaráðherra? Númer tvö: Mætti kannski nýta brot af þeim peningum sem fara í uppstokkun ráðuneytanna til að hætta við niðurskurðinn til stofnunarinnar og vinna þá með markvissum hætti gegn biðlistum barna eftir nauðsynlegri þjónustu?

Virðulegi forseti. Þetta er risamál sem við erum að ræða hér, uppstokkun á Stjórnarráðinu, nokkuð óvænt uppstokkun. Ég vil strax draga fram að ég tel eðlilegt að ríkisstjórn hvers tíma hafi ákveðið svigrúm og ákveðin tækifæri og ákveðin tól til að stokka upp til þess að undirstrika áherslur sínar, til að fá málum frekar framgengt sem til að mynda standa í stjórnarsáttmálanum. Eftir árangur stjórnarsáttmála eða framkvæmda á síðasta

að stjórnarsáttmálinn hafi einhver áhrif og hafi eitthvert gildi en sé ekki bara falleg orð á blaði? Þannig að það sé strax sagt. Auðvitað er það svolítið kaldhæðnislegt að einu ráðuneytin sem eru nokkurn veginn óhreyfð eða sem bætist við eru ráðuneyti þeirra sem formennirnir gegna.

í þessum annars fallegu orðum, eitthvað sem veitti okkur haldreipi um að jú víst, þetta yrði til farsældar fyrir okkur sem stólum á að stjórnsýslan sé skilvirk, gegnsæ, skiljanleg

að mæta þeim tímum sem voru þá. Það er ekkert öðruvísi í dag. Við þurfum að hafa ráðuneytin okkar sterk. Við þurfum að hafa umgjörðina þannig að við getum þróað innan ráðuneytanna þekkingu, færni, skilvirkni, allt þetta sem nútímastjórnsýsla krefst. Það hefur satt best að segja ekki alveg tekist. Ég vil þó byrja á því sem ég er nokkuð ánægð með og það er breytingin á loftslagsráðuneytinu,

því að það verður að segjast eins og er að því hefur ekki endilega miðað mjög hratt áfram eða mikið í þá veru, hvað þá í virkjunarmálum. Það eru náttúrlega mál sem eru algerlega óleyst milli stjórnarflokkanna,

skref af því að fjarskiptin eru hluti af innviðauppbyggingunni og heildstæðri nálgun. Síðan er hitt, og við verðum bara að segja hlutina eins og þeir eru: Það er auðvitað kaldhæðnislegt

Einn Sjálfstæðismaður sagði við mig að það þyrfti að skapa svona míní-landstjóraembætti fyrir formann Framsóknar, en gott og vel, það má að mörgu leyti skilja það. Ég undirstrika að þær breytingar eru ekki óskynsamlegar.

eingreiðslu til öryrkja núna fyrir jólin, þá er ekki hægt að verða strax við því. Það er ekki hægt að verða við því að niðurgreiða sálfræðiþjónustu og tala tæpitungulaust um alvörukerfisbreytingar um að viðurkenna andlega líðan, að hún sé jafngild þeirra líkamlegu. Nei, það er kerfisbreyting sem ekki er hægt að vinna að.

Eða að við sæjum fram á landbúnaðarstefnu sem væri miklu grænni, sem yrði losuð úr höftum og ofurvaldi milliliða og færð til nútímalegs horfs

eftir alla þessa áratugi, að sameina þessa starfsemi upp á skilvirkni, upp á samvinnu, upp á skilning, upp á það að nýta þekkinguna sem er á þessum fræðasviðum og innan menningararfsins. Ég vona að þessi uppskipting verði ekki til þess að draga úr mikilvægi þeirrar starfsemi, þeirrar gríðarlega mikilvægu starfsemi sem verður innan Húss íslenskunnar. Ég hef ákveðnar áhyggjur af því.

Frú forseti. Mér finnst mestu máli skipta hér, þótt það sé þannig

púsluspil, henda því upp og sjá hvert púslin féllu á borðið og raða síðan í samræmi við það. Mér hefur fundist umhugsunarvert og

átta vikur sem liðu frá haustkosningum og þar til þing kom saman í að brjóta upp ráðuneyti, fjölga ráðuneytum, fjölga ráðherrum sem sannarlega var engin þörf á hér á landi, án þess að það séu nein merki þess að þessar breytingar þjóni þörfum almennings. Það hlýtur að gilda um ráðuneytin eins og um allar aðrar stofnanir í samfélaginu að þau eiga fyrst og fremst að þjóna því hlutverki að sinna sínum verkefnum vel í þágu almennings en ekki stjórnmálaflokkanna sem þar sitja í það og það skiptið. Mér finnst líka skipta máli í þessu samhengi tal tal um stöðugleika. Við tölum um efnahagslegan stöðugleika og við tölum um pólitískan stöðugleika. Þessar breytingar eiga að taka gildi í febrúar. Við kusum í september við taka ævintýralega langar stjórnarmyndunarviðræður. Ný ríkisstjórn fer af stað í desember. Þessar breytingar eiga að taka gildi í febrúar sem þýðir að þetta nýja módel verður farið að malla af stað með vorinu. Þarna mun tapast ofboðslega mikill og dýrmætur tími innan ráðuneytanna. Við vitum það, ef maður horfir á þetta bara út frá breytingastjórnun, að

innan ráðuneytanna. Ég staldra við þann punkt.

sem hæstv. fjármálaráðherra hefur sagt að muni kosta einhver hundruð milljónir króna.

Þá má gefa sér að það lögmál gildi að tölurnar verði nú hærri en þær fyrstu sem heyrast í samtalinu. Þetta hlýtur að teljast óábyrgt á tímum eins og þessum þegar við erum að glíma við þungar efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldurs að ríkið sé að að fara svona með fjármuni almennings. Og þá leiðir maður auðvitað hugann að því að þessi ríkisstjórn hefur reyndar farið þannig með fjármuni almennings að ríkissjóður var orðinn ósjálfbær fyrir heimsfaraldur. Þannig var nú meðferð á fjármunum skattgreiðenda fyrir heimsfaraldur. Meira að segja núna þegar við erum að glíma við þungar efnahagslegar afleiðingar heldur sú veisla áfram.

enginn þingmaður sem treystir sér til þess að taka samtalið um það hvort það sé ábyrg meðferð fjármuna að vinna með þessum hætti.

Þau hafa talað um einhver óskilgreind sóknarfæri sem breytingar almennt séð geti haft í för með sér og það er gott og vel. En það er ekki þannig að það að breyta bara til að breyta

sambúð menningar og ferðaþjónustu í einu ráðuneyti. Helstu rökin fyrir þeirri sambúð er að þarna séu tvær atvinnugreinar sem báðar hafi orðið fyrir þungu höggi vegna heimsfaraldurs. Engin önnur tengsl. Óbeint felst í þessari röksemdafærslu að við munum búa við sóttvarnatakmarkanir í heilt kjörtímabil til viðbótar fyrst verið er að stofna ráðuneyti í kringum þær afleiðingar. Það er margt svona sem

en öll þau úrræði sem hann talaði um á síðasta kjörtímabili eru áfram í félagsmálaráðuneytinu. Barnamálaráðherra situr eftir með titilinn, ef ég skil það rétt, en án allra verkfæra til að beita sér fyrir þeirri pólitík sem hann talaði fyrir. Ég vona að þetta sé rangt hjá mér en ég hef ekki séð nein merki þess að að svo sé. Stóra málið er punkturinn sem ég opnaði á; það var engin knýjandi þörf fyrir almenning á því að fara í þetta. Þetta er gríðarlega kostnaðarsamt. Við höfum einhverjar grófar tölur sem hæstv. fjármálaráðherra hefur nefnt í því samhengi og við getum gefið okkur að þetta mun kosta meira. Við getum gefið okkur að þetta framkallar ævintýralegt vinnutap í ráðuneytunum með öllu þessu róti og raski og óvissu sem fylgir.

Nú er nýbúið að skipa þingmönnum til sætis í nefndum þingsins og það hlýtur að verða afleitt af þeirri aðgerð, gangi hún í gegn með þeim hætti sem nú liggur fyrir,

voru mannvirkjamál flutt til með þeim hætti að þau fóru til velferðarnefndar. Með fullri virðingu fyrir því góða fólki sem sat í velferðarnefnd var það að mínu mati mikið stílbrot og einhvern veginn fór ekki sérstaklega vel á því að mannvirkjamál væru komin inn til velferðarnefndar sem hafði nóg fyrir á sinni könnu en tekin frá umhverfis- og samgöngunefnd og það gert gert í tengslum við flutning verkefna á milli ráðuneyta á miðju kjörtímabili. Þannig að ef hæstv. forsætisráðherra

hvort þingmenn stjórnarflokkanna hafi mögulega haft eitthvað betri upplýsingar um það hvernig verk myndu skipast í nefndum þingsins en við stjórnarandstæðingarnir þegar val nefnda átti sér stað.

Það er ekki nauðsynlegt, það mun allt ganga þó að það sé ekki raunin, en allt sem snýr að vinnu nefndar, eðlilegu flæði og skilningi á samhengi hlutanna verður miklu betra ef það tekst alltaf að halda málum á því róli.

að fjarskiptamálin færist. Ég myndi leggja það til að þau verði áfram í gamla samgönguráðuneytinu og nýju innviðaráðuneyti og er maður þá búinn að taka þá sem sitja í hverjum stól fyrir sig út úr myndinni. Ég held að þetta sé skynsamlegt upp á fyrirkomulag verka að gera.

Þá hef ég mismælt mig, ég vil alls ekki að Stjórnarráðið sé skipulagt eftir áhugasviði ráðherra, guð minn góður, það væri mjög slæm niðurstaða. Bara

Þetta hefði átt að vera einfalt. Ríkisstjórn hélt meiri hluta og hafði lýst því yfir að hún vildi starfa saman áfram. Við tók vika eftir viku, jafnvel mánuður eftir mánuð, af stjórnarmyndunarviðræðum sem er mjög erfitt að henda reiður á um hvað snerust. Maður getur varla komist að annarri niðurstöðu, eftir að hafa séð stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar, þingmálaskrá hennar og fjárlagafrumvarp, og reyndar er furðulegt misræmi þar á milli, en að það hafi fyrst og fremst snúist um hvernig ætti að skipta ráðherrastólum og verkefnum á milli ráðherra. Enda var þannig til þessa stjórnarsamstarfs stofnað í upphafi. Þetta var ríkisstjórn um stóla og að eftirláta kerfinu að stjórna.

þá þurfti einhvern veginn að grafa þau eða leysa þau og þá er því blandað inn í verkaskiptingu. Maður veltir fyrir sér hvernig þessar löngu viðræður fóru fram. Voru formenn flokkanna búnir að skrifa verkefni á miða og býttuðu svo á miðum til þess að komast að því hvar á endanum þetta ætti að lenda? Kannski ekki. Kannski voru menn bara að velta þessu fyrir sér munnlega í huganum. Fyrir vikið þá veit ríkisstjórnin ekki sjálf núna hvernig verkaskiptingunni verður raunverulega háttað og hún hefur ekki hugmynd um hver kostnaðurinn

og hann verði líka verulegur til framtíðar, því að við hljótum að gera okkur grein fyrir því að kerfisstjórn eins og þessi, þegar hún ræðst í svona uppstokkun, mun ekki leiða til sparnaðar. Kerfið, báknið, mun bara stækka. Málin verða leyst, álitamál, með verkaskiptingu, með því að fjölga fólki, auka útgjöld.

og birtist okkur ljóslega til að mynda í áformum um að byggja steinsteyptan kassa

í upphafi áttunda áratugarins þegar Halldór Laxness skrifaði hina frægu grein „Brauð Reykjavíkur“ til varnar gömlu húsunum og ásýndinni þar. Nú ætlar þessi ríkisstjórn að hverfa aftur í tímann um hálfa öld og klára þessi áform um steinsteyptan kassa yfir Stjórnarráðið en koma honum fyrir á litlum reit fyrir aftan Stjórnarráðsbygginguna. Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta hér er að þetta er svo lýsandi fyrir það hvernig þessi stjórn starfar. Hún er kerfisstjórn.

Hvað sýnir að þessi ríkisstjórn hafi þurft að halda áfram til að bjóða upp á einhverjar breytingar, eitthvað öðruvísi, eitthvað nýtt? Ekki neitt. Þetta er ríkisstjórn sem snýst bara um að halda áfram til að halda í stólana. Þannig að aðalvandamálið, eins og birtist í þeirri þingsályktunartillögu sem við ræðum hér, var með hvaða hætti ætti að skipta verkefnunum á milli stólanna. Þegar tíminn hafði liðið það hratt að formenn flokkanna áttuðu sig á því að ekki yrði lengur beðið með að leggja fram fjárlagafrumvarp og kalla saman þing þá er þessu allt í einu skipt með hætti sem menn, að því er virðist, vita enn ekki sjálfir hvernig muni líta út, hvað þá að stjórnkerfið sé með á nótunum um það. En það þurfti bara að klára þessar viðræður og því fengum við að sjá að á gögnum ríkisstjórnarinnar, þingmálaskrá, tilkynningum um stjórnarmyndun, að menn eru ekki einu sinni vissir hvað ráðuneytin eiga að heita.

Ég held að það hefðu orðið læti hérna úti á Austurvelli. En gott og vel, VG var til í að láta sig hafa eitt og annað til að vera áfram í forsæti í ríkisstjórn, þar með talið þetta. Og í sjálfu sér ekkert út á það að setja en menn þurfa þá að vita hvernig þetta á að virka, hvernig verkaskiptingin fer fram.

snerist miklu leyti um yfirbragð, ásýnd. Mér er tíðrætt um þetta, frú forseti, ég veit það, en það er ekki að ástæðulausu. Stjórnmál þessarar ríkisstjórnar snúast um yfirbragð, umbúðir, ekki innihald, snúast um yfirlýst markmið, stimpla, ekki raunveruleg áhrif. Og einhverjir flokkar höfðu í kosningabaráttunni

án þess að við áttum okkur á því hvaða áhrif það muni raunverulega hafa að kalla þetta loftslagsráðuneyti. Sama er með innviðaráðuneyti þar sem grundvallaratriði í innviðum samtímans, fjarskipti, eru þó tekin úr ráðuneytinu.

og það að menn kæmust frá þessu með þau verkefni sem þá langaði að sinna og með þá stimpla sem þeir töldu sig þurfa að hafa, enda birtist það í heitum ráðuneyta sem, eins og ég nefndi áðan, eru reyndar nokkuð óljós enn þá.

og ríkisstjórnin hefur sjálf ekki hugmynd um í hvað stefnir. Það verður því áhugavert að fylgjast með framvindunni, með því hvort þessir stimplar, þessar umbúðir sem ríkisstjórnin hefur pakkað Stjórnarráðinu inn í, muni hafa raunveruleg áhrif. Hver verða raunverulegu áhrifin umfram yfirlýst markmið,

Ég spurði hvort Greiningar- og ráðgjafarstöð, sem nú heitir reyndar Ráðgjafar- og greiningarstöð, eigi að heyra undir félagsmálaráðuneytið eða barna- og menntamálaráðuneytið

þá verðum við væntanlega flest búin að flytja okkar ræður og við höfum ekki forsendur til að meta þetta almennilega fyrr en við vitum t.d. þetta, undir hvaða ráðuneyti þessi mikilvæga stofnun á að heyra.

Frú forseti. Ég tek undir þessa ábendingu og spurningu hv. þingmanns. Það er býsna flókið að eiga orðastað við stjórnarliða og reyna að fá fram svör við spurningum okkar þegar enginn er til svara, og ekki síst að ná upp málefnalegri umræðu um það sem við erum að fást við þegar stjórnarandstöðuþingmenn eru þeir einu sem taka til máls

þá er umræðunni lokið. Það er spurning hvort við eigum að bregða á það ráð að allir taki sig af mælendaskrá til að reyna að fá hæstv. forsætisráðherra hingað til að ræða málin og við getum þá farið aftur í andsvör, eða hvernig eigum við að ná þessari umræðu þannig að við botnum í því hvað við erum að fjalla um hérna?

þótt ekki hafi það gerst þegar um það var beðið upphaflega. Mér fannst nefnilega eftirtektarvert og til eftirbreytni að ráðherrann sæti hér langt fram á kvöld í gær og fylgdist ekki bara með umræðunni heldur tæki þátt í henni með því að veita þremur þingmönnum stjórnarandstöðunnar andsvör. Og þó að andsvör séu ekki nema ein eða tvær mínútur þá gefa þau tækifæri til mun skýrari skoðanaskipta

hæstv. ráðherra Ásmundur Einar Daðason muni berja í borðið og falla frá þessum niðurskurði sem hefur greinilega verið á teikniborðinu þegar ráðuneytið var undir Vinstri grænum, þessar vikur frá því að forsetaúrskurðurinn kom fram. Ég ætla rétt að vona að núna verði fallið frá þeirri ömurlegu þróun sem er boðuð í fjárlagafrumvarpi hæstv. fjármálaráðherra

sem heitir, með leyfi forseta, „Hangikjöt og háskólar“. Þar er hann að stórfurða sig á þessum ráðuneytum og spyr þeirrar einföldu spurningar hvernig í ósköpunum málefni þeirra sem reykja kjöt

þá eru það þeirra mál, það eru kjarnamál þeirra og það er í sjálfu sér ekkert við það að athuga þó að aðrir ráðherrar mæti ekki endilega í umræður og lýsi sig jafnvel algerlega hlutlaus eða stikkfrí í viðkomandi máli þar til kemur að atkvæðagreiðslu. Það er öllu sérkennilegra,

viðveru þeirra eða viðveruleysi hér í umræðunum. Þetta mál er sem sagt þess eðlis að þrátt fyrir að vera það sem það er, tillaga um gjörbreytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráðinu

eiginlega viljað skipta henni út fyrir einhverja stjórnarþingmenn sem tækju þátt í umræðunum, ef það þyrfti þau skipti, helst hvort tveggja, vegna þess að

sem hingað til hafa ekki verið endilega kjarninn í málflutningi einstakra stjórnarflokka og þaðan af síður einstakra stjórnarþingmanna. En nú er þetta óumdeilanlega þeirra stóra mál á þessu fyrsta ári endurnýjaðs stjórnarsamstarfs og ég sakna einfaldlega samtalsins. Hver eru rökin fyrir þessu? Og ég ætla að segja það bara hreint út að hrópandi fjarvera stjórnarliða annarra en hæstv. forsætisráðherra hér í dag

að þetta sé mikilvægt fyrsta skref eftir reynslu fyrstu fjögurra áranna, að þetta sé það sem þurfi til að færa Ísland áfram? Ég held reyndar að svo sé ekki. Ég held að við séum að tala hér um eins og margir hv. stjórnarandstöðuþingmenn hafa getið sér til um hér í þingsal, af því að það er það eina sem við höfum, það eru getgátur,

kosningar. Því er pakkað inn í umbúðir þess að þetta sé vel ígrundaður, með leyfi forseta, „lokaáfangi í umfangsmiklum breytingum á skipulagi Stjórnarráðs Íslands sem kynntar voru í tengslum við myndun nýrrar ríkisstjórnar í lok nóvember Ef þetta er lokaáfanginn, frú forseti, þá hef ég misst af öllum milliköflunum í þessu máli og ég held reyndar að fleiri hafi gert það miðað við það hversu lítt tilbúnir ráðherrar voru, stjórnarþingmanna og miðað við þær fréttir sem berast innan úr ráðuneytunum um hversu óviðbúnir starfsmenn þar eru þessum verkefnum. Það er viðbúið að þetta muni taka gríðarlegan tíma að raungerast til viðbótar við þann kostnað sem menn hafa þegar slegið á, sem eru einhverjar kæruleysislegar nokkur hundruð milljóna, svo ég vitni í hæstv. fjármálaráðherra, og það er líka kostnaðarsamt. Nú er það ekki svo að ég sé á móti breytingum, sannarlega ekki. En ég er mjög svo á móti illa ígrunduðum breytingum og ég held að við séum það flest.

að auka stefnulipurð. Þetta er allt hárrétt. En þetta er ekki neitt sem maður gerir með því að brjóta niður eitt ráðuneyti og byggja upp annað. Það er ekki það. Þá ertu bara að brjóta niður veggi og reisa þá annars staðar og færa til. Það kemur rót í einhvern tíma og svo festist allt í sama horfinu. En það að auka samstarf á milli ráðuneyta sem fyrir eru, hvort sem það eru nákvæmlega þau ráðuneyti sem eru núna eða einhvers konar breytt,

er fjölgun ráðherra. Við erum ekkert að stækka sem þjóð það hratt að hér þurfi að fjölga ráðherrum um einn eða tvo í hvert skipti sem stjórnmálaflokkar þurfa að koma sér saman um stjórnarsamstarf. Við hljótum að geta fundið aðrar leiðir til þess.

endilega í útsettum peningum heldur kostnaðurinn umfram það sem við fáum í staðinn af því að það er óljóst. Ég ætla að leyfa mér að standa hér og segja að ég tel það ekki til tekna fyrir íslenska þjóð að einhverjir þingmenn stjórnarflokkanna séu ánægðir af því að þeir fengu nýja ráðherrastóla. Það er bara ekki það sem við eigum að vera að ræða hér.

fólk í sambandi sem er orðið þreytt hvort á öðru og það sem í upphafi var sætt og huggulegt er orðið svolítið þreytandi, farið að fara í taugarnar. Það er virkileg þreyta, það eru brestir. En það er væntumþykja, það er eitthvað þarna og þá þarf að gera eitthvað til að lengja í sambandinu. Þegar um er að ræða sambönd einstaklinga þá verður stundum barn til og ég er mjög fegin því, ég ætla bara að segja það hér og nú, að stjórnmálaflokkarnir Vinstri græn og Framsókn og Sjálfstæðisflokkur geta ekki eignast barn saman.

Frú forseti. Hér stöndum við og kvörtum yfir lélegum vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar við endurskipulagningu Stjórnarráðsins. Þegar kemur að því að tryggja eigin völd, tekjur og stólaskipan er ríkisstjórnin tilbúin að skrifa óútfylltan tékka fyrir kostnaði. Á sama tíma lætur ríkisstjórnin öryrkja lepja dauðann úr skel og sjúklinga hírast á göngunum og geymslurýmum. Þegar kemur að því að tryggja að Ísland sé velsældarsamfélag, hugtak sem ríkisstjórnin sjálf ákvað að nota í stjórnarsáttmála sínum, virðist sú velsæld frekar vera fyrir hæstv. ráðherra og valdatafl þeirra. Sá kostnaður sem nefndur hefur verið í tengslum við þessar breytingar hleypur á hundruðum milljóna og jafnvel milljarði. Það er nálægt því sá peningur sem stjórnarandstaðan hefur lagt til að veittur verði sem skerðingarlaus jólagreiðsla til öryrkja, aðgerð sem hæstv. fjármálaráðherra segir að sé á borði hæstv. félagsmálaráðherra sem síðan bendir á þingið þrátt fyrir að þingið sé að biðja ráðherra um svör.

hvort forsætisráðherra ætli að sýna mannúð í verki og tryggja öryrkjum þessa greiðslu þrátt fyrir það að við í stjórnarandstöðunni höfum lagt fram þá tillögu. En hver er raunveruleg ástæða þess að við erum að fjalla um endurskipulagningu Stjórnarráðsins? Við sem erum nógu gömul munum eftir hinum bráðskemmtilegu bresku gamanþáttum Já, ráðherra og Já, forsætisráðherra spurning hvort sú hefð að embættismenn innan kerfisins stýrðu ráðherrum hafi kannski fengið að tíðkast á Íslandi allt of lengi.

Jú, það var byrjað á því að ákveða að það yrðu þetta margir ráðherrar og svo var farið í að búa til einhverja samansuðu af verkefnum sem hver þessara ráðherrastóla gæti fengið undir sig. Þarna er brotin ein grundvallarregla í því að framkvæma endurskipulagningu sem virkar, sú að það sé byrjað á að skoða þau markmið og strategíu sem ætlast er til að ná fram og hanna síðan endurskipulagninguna í kringum það. Nei, það mátti ekki, heldur var farið í að finna strategíuskýringar sem hægt væri að púsla við það af hverju hver og einn valdastóll varð til. Sú endurskipulagning sem hér liggur fyrir brýtur líka aðra grundvallarreglu góðrar endurskipulagningar. Hún er sú að virkja þá sem hún hefur áhrif á. Til að ná fram góðri endurskipulagningu er nefnilega árangursríkast að fá sjónarmið þeirra sem eru næstir þessu, ekki sjónarmið einhverra stjórnarflokkaformanna sem eru í raun og veru alls ekki tengdir inn í þau ráðuneyti sem þeir eru að stokka upp heldur þekkja þau bara af afspurn sinna kollega. Já, það er nefnilega best að fá fólk með sér frá upphafi endurskipulagningarinnar, að það komi með hugmyndir, það gefi viðbrögð við þeim breytingum sem verið er að horfa á og það viti hvert hlutirnir stefni. En hið sjálfskipaða endurskipulagningarþríeyki hélt spilunum að sér svo lengi að meira að segja kollegar þeirra sem urðu ráðherrar vissu ekki einu sinni hvað þeir voru að fara að gera og eru jafnvel enn að klóra sér í hausnum yfir því hvað þeir eigi að vera að gera. Ég reikna ekki með að hæstv. forsætisráðherra hlusti mikið á þær athugasemdir og hugmyndir sem við í stjórnarandstöðunni höfum rætt hér. En það er von mín að þegar næst verður farið í endurskipulagningu

af þessari endurskipulagningu og bæti vinnubrögðin. Já, við eigum eflaust eftir að súpa seyðið af þessari illa hugsuðu kerfisbreytingu, breytingu sem er svo illa hugsuð að sum ráðuneytin heita nokkrum mismunandi nöfnum í þingsályktunartillögunni, breytingu sem mun kosta meira en sú eingreiðsla sem öryrkjar eiga skilið, breytingu sem mun kosta meira en sú upphæð sem hefði dugað til að stytta biðlista fyrir geðheilbrigðisþjónustu og breytingu sem einungis tryggir áframhaldandi samstarf valdagráðugra stjórnmálamanna sem eru tilbúnir að fórna öllu fyrir stólana sína.

Það er ekki endilega þannig að ég sé skoðanalaus í þessum málum eða hafi ekki svör því að í þessu máli taldi ég nægilegt að forsætisráðherrann sjálfur, sem

hvernig þjóðin er samansett, hvernig landið liggur og við verðum að viðurkenna það að síðustu tvö ár hefur margt breyst. Það hefur eiginlega allt breyst, ekki bara hér heldur í öllum heiminum. hverju eigum við ekki að skoða málin upp á nýtt? Það er eins og þetta sé eitthvað sem sé verið að gera í fyrsta skipti hér í marga áratugi eða bara í fyrsta skipti, en það er alls ekki. Þetta er gert eftir nærri hverjar kosningar í Danmörku og í löndunum í kringum okkur, þannig að ég held að það sé alveg ástæðulaust að fara á límingunum yfir þessu. Þegar maður fer yfir tillöguna eru hérna alla vega fimm ráðuneyti sem breytast ekki,

Er það alveg sjálfsagt að þó að sama ríkisstjórn sitji í tvö kjörtímabil verði allt eins? Getum við ekki líka gagnrýnt það að ráðherrar festist enn frekar og sökkvi í stólana sem þeir sitja Og við getum alveg sagt um það skipulag sem var á fyrra kjörtímabili að manni fannst nokkur málefni skarast og það væri ekki nógu mikið samtal milli ráðuneyta. Þetta á að bæta. Mig langar til að nefna hérna

Við erum jú matvælaþjóð og til þess að við getum nýtt okkar auðlindir sem best til að framleiða matvæli þurfum við að einblína á þessa þætti. Á liðnu kjörtímabili settum við okkur matvælastefnu og gildir hún til ársins 2030 og í henni er fjallað um bæði áskoranir og tækifæri íslenskrar matvælaframleiðslu til næstu tíu ára. Það sem er flutt inn í þetta ráðuneyti er skógræktin og landgræðslan. Þetta tengist landbúnaði. Maður skildi aldrei af hverju þetta var annars staðar en þar.

fylgi með. Við ætlum að bæta þjónustu við börn með því að afnema kerfislægar hindranir og búa málaflokknum heildstæða umgjörð. Þarna er verið að ná utan um þennan málaflokk

sem þjóð verðum við að einbeita okkur að þeim lausnum sem við höfum til þess. Þess vegna verðum við horfa á þetta samhengi,

Við töluðum mikið um innviðauppbyggingu og að við þyrftum að treysta þá innviði sem við hefðum í landinu. Hér er bara verið að byggja byggja traustari stoðir undir þann málaflokk. Heilt yfir eru þessar breytingar, finnst mér, eins og ég sagði áðan, í takt við stjórnarsáttmálann sem ný ríkisstjórn

að velta því fyrir mér, einfaldlega af því að nú kemur þingmaðurinn inn á það að þó að stjórnarþingmenn hafi samþykkt málið út úr þingflokkum að þá hafi þau ekki haft mikið lengri tíma en við sem hér stöndum í stjórnarandstöðunni til að skoða þetta,

þessum breytingum. Þeir þingflokkar sem starfa saman í ríkisstjórn eru búnir að starfa saman í fjögur ár og ég held að sá tími hafi verið reynslutími fyrir þessar breytingar, sem þurfti ekki að gera á síðasta kjörtímabili. Þetta hafi verið reynslutími sem þeir byggðu þessa framkvæmd á. Þessar tillögur hljóta að hafa komið upp í gegnum þessi fjögur ár, að það þyrfti að breyta þessu svona til þess að gera þetta skilvirkara. Það er sú tilfinning sem ég fæ,

Það er alveg rétt. Ef maður ætlar að halda áfram í einhverju sambandi, hvort sem er í hjónabandi eða samstarfi milli einstaklinga sem vinna saman, þá þarf maður að setjast niður öðru hvoru og spyrja: Er rétt að halda áfram á sömu forsendum og gert var?

öldrun þjóðarinnar og ég held að í stjórnarsáttmálanum sé svolítið tekið á þessu og ég treysti því að nýr heilbrigðisráðherra vinni eftir þeim línum sem lagðar eru þar. Ég treysti því.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og að koma hér til þessarar umræðu.

ætti að gera tillögu um að koma þessum málaflokki áfram fyrir í innviðaráðuneytinu hjá formanni þess flokks sem hún er þingmaður fyrir?

Hv. þingmaður nefnir fjarskiptamálin. Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki þau rök sem ég get farið með hér í ræðustól fyrir flutningi á þessum málaflokki þó að ég treysti nýjum ráðherra fyrir málaflokknum eins vel og mínum

að það þurfi beinlínis að fara í uppstokkun á ráðuneytum til að fella ósýnilega múra stofnanamenningar og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins? Þá hlýtur maður að spyrja: Af hverju var það ekki gert á fyrri hluta síðasta kjörtímabils? Slíkt ástand sem hér er lýst

yfirsýn og athygli á þann málaflokk sem í heild sinni ætti að eiga heima þar undir. Þetta getur átt við um fleiri ráðuneyti og fleiri málaflokka.

Um leið og við gerum það þá erum við að vekja athygli á því að þetta er framlag okkar

Bara í síðustu viku var einn ráðherra sem sagði við mig: Já, ég fékk fréttir á miðvikudaginn að ég væri með þetta tiltekna mál innan ráðuneytis. Það er enginn með yfirsýn. Það er heldur engin tilviljun að það eru bara formennirnir sem eru á sínum stað. Allt annað er stokkað upp.

Og þá er ég komin að spurningu til hv. þingmanns, og að við sjáum fram á að byrjað verði að nýta okkar grænu orku, fara í virkjanir á grundvelli rammaáætlunar,

að flutningskerfið til að mynda er búið að vera í lamasessi núna árum saman, einmitt á meðan Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur hafa borið ábyrgð á þeim málaflokki.

Ég bind vonir við að það gerist nú loksins eitthvað í sambandi við flutningskerfi á landi vegna þess að nú eru skipulagsmálin komin undir innviðaráðuneytið. Það er sá slagkraftur sem þarf að vinna í. Það eru skipulagsmálin í þessu sambandi,

sýn og getum gert eitthvað róttækt í þeim málum og koma raforkunni með tryggum hætti um landið. Og síðan eru náttúrlega þau landsvæði þar sem vantar hreinlega upp á raforku, við þurfum náttúrlega líka að horfa til þess að virkja

framsöguræðu, og raunar í stefnuræðunni líka, að það stendur til að endurskoða lögin um Stjórnarráðið. Það er verk sem tekur tíma og þarf að vanda til og þar mun ég óska eftir samráði við alla flokka sem eiga fulltrúa á Alþingi.

Það er mín skoðun. En hins vegar heyri ég það raunar að hv. þingmenn hafa líka mjög miklar skoðanir á því hvernig framkvæmdarvaldið eigi að skipta verkum og það er ekki nema eðlilegt. Ég tel um margt að það kerfi sem við erum með sé ákveðinn, ja, hvað getum við sagt, svona blendingur af kerfum í þeirri kerfisbreytingu sem reynt var að gera 2011 þegar ætlunin var að fara yfir í norræna kerfið eða kerfi sem líkist meira hinu norræna kerfi, en vegna mikillar andstöðu í þinginu var tekin upp sú aðferðafræði að forsætisráðherra skyldi leggja slíka þingsályktunartillögu fram.

Hér hefur ýmsu verið haldið fram um kostnað við fyrri flutninga, eins og að kostnaður við flutning jafnréttismála hafi numið 200 millj. kr. Fyrir því eru eru engin rök. Sá kostnaður fólst í stöðugildi eins skrifstofustjóra. Þá kem ég að öðrum punkti sem hefur verið nefndur hér og það er hversu vel málaflokkar eru til þess fallnir að flytjast á milli ráðuneyta. Hér hefur verið nefnt að vel færi á því að heilar skrifstofur flyttust milli ráðuneyta. Ég get tekið undir það að slíkt einfaldar flutning málaflokka. Um er að ræða heilar skrifstofur sem flytjast á milli ráðuneyta. Gallinn er sá að ekki eiga allir málaflokkar skrifstofu í Stjórnarráði Íslands. Loftslagsmálin voru ekki hýst á sérstakri skrifstofu fyrr en árið 2020, þegar sérstök skrifstofa var stofnuð um loftslagsmál. Og enn merkilegra er að jafnréttismál voru ekki hýst á einni skrifstofu í Stjórnarráðinu fyrr en 2019, einmitt eftir téðan flutning yfir til forsætisráðuneytis.

mennta- og barnamálaráðuneytis með þeim rökum að embættið hefur verið að taka að sér tiltekin verkefni á sviði framkvæmdarvaldsins í þágu aðgerðaáætlanirnar í þágu farsældar barna. Við höfum átt samtal við Salvöru Nordal sem fer með þetta embætti. Við erum sammála um að þörf sé á því að endurskoða hugsanlega þessa stöðu, þ.e. að embættið sinni framkvæmdaverkefnum. Það sé hugsanlega eðlilegra að embættið sé eingöngu í því verkefni að sinna eftirliti og aðhaldi. Og þá er eðlilegra að það embætti myndi heyra undir forsætisráðuneyti, nú eða jafnvel Alþingi, eins og hefur raunar verið rætt á stundum. Þetta vil ég ítreka að er ekki útrætt en ég er meðvituð um þær áhyggjur sem hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kom hér að. Þá þurfum við líka að horfa til þess að skilgreina betur hvort embættið eigi fyrst og fremst að fara með verkefni á sviði eftirlits og aðhalds eða vera í beinum framkvæmdaverkefnum því að það breytir aðeins eðli embættisins. embættisins. Hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir nefndi líka sérstaklega Hús íslenskunnar og Árnastofnun sem heyra undir ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar. Málnefndin og örnefnanefndin heyra undir menningarráðuneytið, en að öðru leyti heyrir Árnastofnun, sem er háskólastofnun samkvæmt lögum sem hv. þingmaður þekkir auðvitað mjög vel frá fyrri störfum, undir ráðuneyti háskóla.

áhyggjur af því að orðið geti rof á þjónustu við borgarana, jafnvel erindum ekki svarað eða annað slíkt. Ég ætla ekki að hafa þær áhyggjur. Ég hef reyndar þær áhyggjur oft, bara núna og löngu áður en þessi uppstokkun var gerð, að erindum sé ekki svarað nægilega hratt og skilvirkt. Það hefur ekkert að gera með þessar breytingar og það er eitthvað sem ég held að sé eilífðarverkefni ráðherra og þeirra sem fara með yfirstjórn ráðuneyta, að tryggja að brugðist sé við. Ég veit líka að það getur verið ærið verkefni. Ég þekki það sérstaklega úr ráðuneyti mennta- og menningarmála, sem ég stýrði eitt sinn, að þar námu erindi á hverju ári þúsundum, það voru stór og smá og margvísleg erindi sem þurfti að bregðast við, þannig að álagið getur oft verið mikið. En að sjálfsögðu verður hugað að

hvort ástæða sé til að breyta og hvort þetta sé einhver stórkostlegur spuni og það hafi jafnvel einhver ráðgjafi mætt og skrifað þessa tillögu — ég veit að skrifstofa yfirstjórnar í forsætisráðuneytinu er mjög ánægð með að vera talin svona spennandi, því að þetta er skrifað af skrifstofu yfirstjórnar forsætisráðuneytis af þeim góðu lögfræðingum sem þar starfa, sem hafa nú kannski ekki talið sig vera svona gríðarlega „spiffy“, svo ég leyfi mér að sletta, frú forseti, og forseti getur áminnt mig hér á eftir fyrir það. þetta er að sjálfsögðu unnið bara eins og hefðbundið plagg, skrifað samkvæmt lögum og reynt að vanda til þeirra verka og endurspegla þær áherslur sem finna má í stjórnarsáttmála. Þá komum við aftur að því að það gilda önnur sjónarmið þegar við erum að skipuleggja ráðuneytin sem snúast um stefnu, pólitíska stefnumótun og áherslur ríkisstjórnar hverju sinni, og síðan ríkisstofnanir sem sinna öðrum og afmarkaðri verkefnum og lúta öðrum lögmálum þegar slíkar stefnumótandi ákvarðanir eru teknar. Mig langar að nefna það af því að hv. þm. Bergþór Ólason fór hér aðeins yfir hver áhrifin yrðu á nefndir þingsins. Þarna finnst mér við einmitt komin að ákveðnu lykilatriði, að það er þingsins að ákveða og framkvæmdarvaldið á ekki að hafa skoðun á því hvort þingið ákveði að skipta verkum með einhverjum öðrum hætti út af þessari ákvörðun. Ég hef satt að segja þá skoðun sem þingmaður að þess þurfi bara alls ekki endilega og það sé ekkert athugavert við það að allsherjar- og menntamálanefnd haldi áfram að sinna menningarmálum þótt menningarmálin séu í ráðuneyti með viðskiptum og ferðaþjónustu.

og hins vegar að framkvæmdarvaldið skiptir með sér verkum og er einmitt mjög færanlegt. Ég held hins vegar að til lengri tíma sé það sérstakt verkefni að hugsa Stjórnarráðið með þeim hætti að það sé hreyfanlegra í eðli sínu þannig að slíkir verkefnatilflutningar séu minna mál og veki minni usla því að ég held að það sé hollt og gott fyrir Stjórnarráðið, eins og aðrar stofnanir í samfélagi okkar, að geta tekist á við breytingar bæði innan húss sem utan. Ég horfi á þessar breytingar sem töluverð sóknarfæri þar sem ólíkir málaflokkar geta notið nýrra samlegðaráhrifa með öðrum málaflokkum og jafnvel nýjar hugmyndir og ný þekking orðið til.

og hæstv. forsætisráðherra tek ekki þeirri áskorun þannig að ég tók þeirri áskorun að koma í andsvar við hæstv. forsætisráðherra. Ég hef einungis einfalda spurningu til hæstv. forsætisráðherra, spurningu sem hægt er að svara með já eða nei.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég hef raunar, af því hann talar hér um að ég hafi ekki tekið áskorun, tileinkað mér það á undanförnum 14 árum að láta ekki aðra segja mér fyrir verkum, hvenær ég tala né hvað ég segi, og ætla að halda þeim hætti.

stendur höllum fæti, sérstaklega þau tekjulægstu í þeim hópi. Stóra verkefnið í þeim málum er að ná fram kerfisbreytingum á þessu kerfi til að gera það réttlátara og gagnsærra og tryggja betur afkomu þeirra sem höllustum fæti standa. Það hefur ekki tekist á undanförnum árum þrátt fyrir ýmsar tilraunir, ýmsar nefndir, margar tillögur. Ég skora á, af því að hv. þingmaður er mikið fyrir áskoranir, Alþingi Íslendinga að tryggja að fram náist réttlátar breytingar á þessu kerfi á komandi misserum.

Þýðir þetta að ráðherra sjái hugsanlega fram á einhverja breytingu á málinu í ferli þingsins? Og þá vonandi varðandi umboðsmann barna en ég heyri að margir eru líka að velta vöngum yfir fjarskiptunum.

Það er verið að tala um stofnun mannréttindastofnunar. Það er útfærsluatriði hvernig það verður, hvort það verður umboðsmaður Alþingis eða hvernig við gerum það. Meginatriðið er að þetta verði gert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf staðið gegn þessu, dómsmálaráðuneytið undir þeirra forystu, og ég margspurði þáverandi ráðherra og það var bara þvert nei.

áðan þá er til skoðunar að færa það embætti aftur til forsætisráðuneytis og hugsanlega í framhaldinu að endurskoða lögin varðandi mögulega staðsetningu embættisins hjá Alþingi. Það er þó enn óútrætt þannig að ég vil ekki ganga lengra en að segja að það hafi verið til skoðunar. En þetta liggur sem sagt fyrir. Í öðru lagi spyr hv. þingmaður: Mun málið breytast í meðförum þingsins? Ég sé ekki fyrir mér að tillögugerðin sjálf, þ.e. tillagan sjálf sem snýst um stofnun þessara ráðuneyta eingöngu, breytist en að sjálfsögðu mun nefndin fjalla um hin undirliggjandi verkefni sem færast á milli ráðuneyta og væntanlega leggja fram nefndarálit sem skiptir máli fyrir okkur í ríkisstjórninni

rannsóknarnefnd Alþingis, er fært í lög um Stjórnarráðið og hefur auðvitað aukið samhæfinguna og breytt því hvernig ráðuneyti vinna saman. Ég er nokkuð viss um að hv. þingmaður þekkir þetta vel hafandi verið ráðherra

fara út í mörg hundruð milljóna króna útlát á þessum tímum. En það er önnur saga og við erum bara ósammála um það. Mig langar til að draga fram að það eru þarna nokkrar breytingar sem ég tel vera skynsamlegar og geta aukið skilvirkni í kerfinu, m.a. að skipulagsmálin eru að færast yfir til

á fyrstu stigum og fyrstu misserum þessarar ríkisstjórnar og styðja þessar breytingar það risastóra verkefni sem við þurfum að fara í fyrr en síðar?

er í raun og veru sú samlegð sem við sjáum með mannréttindamálum og skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu þar sem er mikil þekking á þessu sviði. Það er mín sannfæring að lögfesting sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eigi að vera forgangsmál og samkvæmt sérfræðingum okkar þýðir það sjálfstæða mannréttindastofnun þannig að þetta verður verkefni sem við munum núna takast á hendur að reyna að ljúka og er undirstrikað í stjórnarsáttmála. Ég ætla bara að segja, af því ég veit að hv. þingmaður brennur fyrir þessu máli, að það er mjög mikilvægt að við ljúkum því með sóma en ég trúi því líka að sú þekking sem er í forsætisráðuneytinu á málaflokki jafnréttismála muni hjálpa okkur til þess að keyra þetta vel og ljúka því. Hvað varðar umhverfis- og orkumálin: Það er nefnilega svo að umræðan hefur breyst gríðarlega mikið á undanförnum árum. Við erum að nálgast loftslagsmálin út frá því að við þurfum að ráðast í orkuskipti. Við erum með nýja orkustefnu sem í raun og veru snýst ekki minnst um umhverfismál og líka um náttúruverndina. Ég held að þessi breyting auki samlegð í þessum málaflokki og skapi möguleika á því, eins og hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur sagt, að taka þessa umræðu aðeins upp úr skotgröfunum sem hún hefur verið í. Ég held að það séu líka mikil sóknarfæri. Hv. þingmaður spyr um afstöðu mína til virkjana samkvæmt rammaáætlun og ég get bara sagt að ég hef stutt rammaáætlun sem tól og mér finnst það besta verkfærið sem við eigum í þessum málum. Ég samþykkti 2. áfanga rammaáætlunar og tel að við eigum að koma þeim 3. í gegn. Ég er alveg sammála því sem kemur fram í stjórnarsáttmála, að það er full þörf á að endurskoða lögin og fara yfir þau. En þessi hugmyndafræði er sú besta sem við eigum og við eigum að halda í þetta verkfæri þegar við erum að taka mikilvægar ákvarðanir um bæði orkunýtingu en ekki síður vernd.

Frumvarpinu er ætlað að tryggja réttarstöðu ríkisstarfsmanna sem flytjast til þessara nýju stofnana nú um áramót. Í tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands er gert ráð fyrir að nýtt mennta- og barnamálaráðuneytið fari með málefni Barna- og fjölskyldustofu og er frumvarpið lagt fram í samráði við mennta- og barnamálaráðherra. Nýju stofnanirnar tvær taka til starfa þann 1. janúar 2022 í samræmi við lög nr. 87/2021 og nr. 88/2021, sem samþykkt voru í þessum sal 11. júní sl. Innan Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála verða eftirlitsverkefni á málefnasviði félagsmálaráðuneytisins sameinuð og samræmd. Grunnur stofnunarinnar er Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar sem í dag er ráðuneytisstofnun sem starfar undir félagsmálaráðuneytinu. Ný stofnun tekur jafnframt við eftirlitsverkefnum frá öðrum stjórnvöldum, þar á meðal frá Barnaverndarstofu. Þá mun stofnunin hafa eftirlit með samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Barna- og fjölskyldustofa tekur við stærstum hluta þeirra verkefna sem nú er sinnt af Barnaverndarstofu. Stofnuninni er ætlað víðtækt ráðgjafar- og stuðningshlutverk, einkum þegar kemur að barnavernd og samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.

Mikill mannauður og fagþekking er til staðar hjá starfsmönnum þessara stofnana og mikilvægt að engir hnökrar verði á flutningi þeirra til hinna nýju stofnana. Með frumvarpinu er því lagt til að bætt verði við nýjum ákvæðum til bráðabirgða við lög um Barna- og fjölskyldustofu og lög um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála sem fjalla um réttarstöðu starfsmanna Barnaverndarstofu og Gæða- og eftirlitsstofnunar félagsþjónustu og barnaverndar þegar nýju stofnanirnar taka til starfa. Frumvarpið mælir þannig fyrir um að störf hjá Barnaverndarstofu og Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar verði flutt til hinna nýju stofnana með yfirtöku gildandi ráðningarsamninga við þá starfsmenn sem eru í starfi við gildistöku laga nr. 87/2021 og laga nr. 88/2021, sem mun gerast hinn 1. janúar 2022. Þar sem frumvarpið snýr að því að skýra og tryggja réttarstöðu ríkisstarfsmanna í tengslum við breytingar á stofnanafyrirkomulagi sem taka gildi nú um áramót treysti ég á góða samvinnu við hv. þingmenn um afgreiðslu málsins fyrir áramót. Virðulegi forseti. Ég hef hér rakið meginefni þessa frumvarps og legg til að því verði að lokinni 1. umr. vísað til velferðarnefndar.

Frú forseti. Ég flyt hér frumvarp til laga um breytingu á kosningalögum, nr. 112/2021, fyrir hönd stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis. Þetta mál er þannig til komið að á síðasta þingi voru kosningalög endurskoðuð og samþykktar breytingar sem taka gildi núna um áramótin, 1. janúar 2022. Við gildistöku laganna, með breytingunum sem sagt, falla brott lög um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, og lög um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000. Komið var að máli við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd um að flytja þetta frumvarp og ákvað nefndin að verða við því vegna þess að við teljum brýnt að þannig sé búið um hnútana að hægt sé að halda hér þær atkvæðagreiðslur

halda gildi sínu við atkvæðagreiðslur meðal íbúa sveitarfélaga á grundvelli 38. gr., 107. gr. og 119. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011, sem fara fram fyrir 14. maí 2022. Fer um framkvæmd þeirra atkvæðagreiðslna eftir lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, og lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000, eftir því sem við getur átt.“

þó að breytingar á kosningalögum gangi í gildi um áramótin. Fyrir þessu liggur líka sú ástæða í fyrsta lagi það sem ég nefndi í upphafi, að með breytingunum sem taka gildi um áramótin á kosningalögunum falla hin tvenn lögin brott.

hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tekið að sér með mjög kvenlægum hætti að stoppa í þetta gat svo hægt sé að halda þessar íbúakosningar. Ég leyfi mér í lok míns máls hér að